Hvala vam

Zahvaljuje poštovanoj kolegici Josić. S ovime smo iscrpili sve rasprave. Zaključujem raspravu.

Prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda: - Konačni prijedlog Zakona o projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe, drugo čitanje, P.Z. broj 461.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 Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici, pred vama je Konačni prijedlog Zakona o projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe koji je rezultat uspješne međuresorne suradnje iznalaženja načina za ubrzavanje rješavanja ključnih zapreka u realizaciji ovog projekta. Najveći izazov u njegovoj realizaciji zbog kompleksnosti dužine trajanja postupka predstavlja rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za oko 15.000 zemljišnih čestica. Primjena postojećih propisa o izvlaštenju i određivanju naknade državne izmjere i katastra nekretnina te prostornog uređenja i gradnje zbog duljine procesnih radnji ne osigurava žurnu provedbu projekta zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe. Rješenje za realizaciju ovog projekta, neodgodivo, jer nas sve češće pogađaju i ekstremne hidraološke prilike s pojavom velikih voda i ekstremnih vodostaja sa poplavama. Sustav obrane od poplava u slivu rijeke Kupe je neizgrađen ili djelomično izgrađen, povijesni maksimumi vodostaja bilježeni su na više vodomjernih postaja u tom području u veljači, rujnu 2014. te u listopadu 2015. godine. Spoj četiriju rijeka Kupe, Korane, Mrežnice i Dobre kod velikih voda i zbog međusobnog utjecaja čine obranu od poplava bez potpuno izgrađenog sustava znatno otežanom, a često i nemogućom. Pojavom poplavnih voda 100-godišnjeg povratnog perioda ugroženo je oko 23.800 stanovnika il u godišnjem prosjeku 2.130 stanovnika. Prosječne godišnje direktne i indirektne štete od poplave iznose oko 280 miliona kuna, nastavi li se sadašnji trend hidroloških promjena a sustav obrane od poplava se ne izgradi pri novim pojavama velikih voda u slučaju popuštanja sadašnjeg sustava zaštite od poplava štete bi mogle iznositi i preko 4 milijarde kuna, a ugrožen bi bio znatan broj stanovnika što je nedopustivo. U cilju trajne zaštite života građana i njihove imovine izgrađena je studijska dokumentacija za pripremu ovog projekta radi prijave, njegove prijave za sufinanciranje sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. godina. Studijom izvodljivosti definiran je obuhvat projekta te je vrijednost istog procijenjena na više od 120 miliona EUR-a pri čemu je vrijednost dijela projekta koji se odnosi na karlovačko područje procijenjen na 670 miliona kuna. Obuhvat je podijeljen na karlovačko i sisačko područje u sklopu kojih su definirane mjere koje se planiraju provesti u svrhu zaštite područja od poplave rijeke Kupe. Projekt zaštite od poplava u slivu ove rijeke obuhvaća gradnju nasipa i drugih zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina na karlovačkom i sisačkom području te u Odranskom polju kao i gradnju pregrade Brodarci s pratećim objektima i prokopa Korana sa pratećim objektima. Projektom je predviđena gradnja i/ili rekonstrukcija zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina i to preko 111 km nasipa, 38 rekonstrukcija odnosi se na gradnju plus rekonstrukcija 38 km nasipa, gradnja najmanje 6 km armirano betonsko zaštitnih zidova, gradnja najmanje 4,6 km obaloutvrda, obaloutvrda, gradnja 6 crpnih stanica, 4 ustave i gradnja oko 26 km kanala unutarnje odvodnje. Planirane mjere na karlovačkom, sisačkom i zagrebačkom području odnose se na ukupno 11 mjera. Ovim zakonom kreirala bi se posebna pravila kojima se odstupa od pojedinih odredbi odnosno kritičnih točki propisa o izvlaštenju i određivanju naknade državnoj izmjeri i katastru nekretnina te prostornom uređenju i gradnji al ne i, al ne bi se odstupilo definitivno od duha načela i smisla tih zakona. Ostale odredbe tih propisa bi se primjenjivale supsidijarno. Ocjena je da će donošenje ovog zakona ubrzati rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na način da će trajanje postupka biti upola skraćeno. Primjerice za dosadašnje izvlaštenje 78 zemljišnih čestica trebalo nam je ukupno 331 dan, dok će primjenom ovog zakona procjenjujemo trajati manje od 140 dana. Nakon provedbe ovog projekta, godišnja ugroza stanovništva od poplava će se smanjiti čak za oko 14 puta. Cilj Vlade RH je projekt aplicirati za sredstva EU te do kraja 2019. godine dobiti odobrenje za ovaj Projekat, a do kraja 2023.-će godine izgraditi regulacijske i zaštitne vodne građevine koje su predviđene Projektom, čime će se otkloniti dugogodišnja bojazan prilikom svake najave obilnijih oborina, te postići trajna zaštita ljudi i njihove imovine od od poplava u predmetnom području. Donošenje ovog Zakona znatno bi doprinijelo i znatno će doprinijeti dostizanju zadanih rokova. Također 25. srpnja 2018.-te započela je gradnja lijevo obalnog lijevo obalnog nasipa Kupe od željezničkog mosta do Brodaraca. HS je na svojoj 10.-toj sjednici 21. studenoga 2018.-te godine nakon prvog čitanja i rasprave donio Zaključak kojim će se, prihvaća prijedlog predmetnog Zakona, te uputio primjedbe, prijedloge i mišljenja iznesena na na raspravi u Vladi RH radi pripreme Konačnog prijedloga ovog Zakona. Vlada RH usvojivši konkretne prijedloge na određene članke prijedloga Zakona, a vezane uz pozivanje na odredbe drugih propisa, pripremila Konačni prijedlog Zakona, te predlaže HS-u prihvaćanje ovog Zakona u cilju što brže realizacije predmetnog Projekta. Molim u ime predlagatelja, u ime Ministarstva zaštite okoliša i energetike, potporu saborskih zastupnika za prihvaćanje ovog Konačnog prijedloga Zakona. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem poštovanom državnom tajniku gospodinu Šiljegu na obrazloženju ovog Konačnog prijedloga Zakona. Želi li možda izvjestitelj Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Tomislav Lipoščak, izvolite. Uvaženi potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Na samom početku, budući da i sam dolazim iz Karlovačke županije, moram izraziti da sam iznimno zahvalan i ovoj Vladi i resornom Ministarstvu, kao i Hrvatskim vodama, koji koordinirano nastoje riješiti ovaj problem poplava za budućnost. U srpnju 2014.-te godine započela je i u ožujku 2016.-te godine, završena je izrada studijske dokumentacije za pripremu Projekata zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe iz Fondova EU. Najznačajniji rezultat je studija izvedivosti za Projekt zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe na području Karlovačke županije i Sisačko moslavačke županije, te u manjem dijelu Zagrebačke županije. Projekt se sastoji od nasipa i drugih regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, uključujući i pregradu Brodarci i prokop Korana sa pratećim objektima. Sama vrijednost Projekta procijenjena je 120 milijuna EUR-a ili više od 900 milijuna kuna. Sufinanciranje Projekta kao javne investicije bilo bi u omjeru 85% prema Europskom fondu za regionalni razvoj i 15% prema osiguranim nacionalnim sredstvima. Dio Projekta koji se odnosi na zaštitu od poplava Karlovca pod nazivom Projekt zaštite od poplava grada Karlovca, Ministarstvo gospodarstva i poduzetništva uvrstilo je u listopadu 2017.-te godine na listu strateških projekata RH. Temelj sustava zaštite od poplava na tom području čini teretni kanal Kupa Kupa i prirodna retencija Kupčina. Upravljanje cijelim sustavom postiže se izgradnjom brane Brodarci. Na pojedinim potezima izvode se nasipi i zidovi. Na području grada Karlovca u cijelosti bi se dovršio planirani linijski sustav obrane od poplava kroz nasipe i zidove koji bi bio dopunjen sa prokopom na ušću rijeke Korane u rijeku Kupu. Na ovom prostoru, u sadašnjem stanju sustava obrane od poplava, osim grada Karlovca i Siska, a poplavnim događajima izložen i veliki dio prigradskih naselja, te drugih urbaniziranih površina, komunalna, industrijska i prometna infrastruktura, te niz drugih značajnih objekata. Posebno je značajna izloženost lokalnog stanovništva poplavama, te izloženost ukupnog prostora ostalim indirektnim štetama od poplava, kao što su odroni i klizišta. Također pamtimo i velike poplave u veljači, rujnu i listopadu 2014.-te godine, te u listopadu 2015.-te godine, kada je grad Karlovac uslijed istih proglasio i elementarne nepogode. Tada je došlo do poplavnih valova rijeke Kupe koje se po veličini nalaze među prvih 5 u posljednjih 60 godina. Za samoizgradnju sustava zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe potrebno je riješiti imovinskopravne odnose na 15 000 čestica, te ishoditi akte za izgradnju u što kraćem roku. Time bi se u planiranom razdoblju projekt aplicirao za sredstva predviđena iz EU. Također Također bi se izgradile zaštitne vodne građevine koje su predviđene projektom do kraja 2023.-će godine. Da bi se to postiglo, potreban je ovaj Zakon donijeti kao lex specialis, a ciljevi su posebna pravila za provedbu projekta i izgradnju sustava zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe. Ta posebna i predložena pravila u skladu su sa načelima postojećih Propisa o izvlaštenju i određivanju naknade, državnoj izmjeri i katastru nekretnina, prostornom uređenju i gradnji, ali zbog hitnosti predložena rješenja čine djelomične iznimke u odnosu na postojeća pravila. Poštovane kolegice i kolege, vjerujem da smo svi svjesni nužnosti što hitnije realizacije ovoga uistinu velikog i značajnog projekta i samim time i opravdanosti ovoga Zakona. Još jednom zahvaljujem i nadležnom Ministarstvu na trudu koje ulaže kako bi ovaj Projekt što prije zaživio. Naravno, klub zastupnika HDZ-a podržati će ovaj Konačni prijedlog Zakona. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Lipoščaku. Poštovani kolega Batinić nije nazočan. U ime kluba zastupnika SDP-a poštovani kolega Damir Mateljan, izvolite. **Mateljan, Damir (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo, malo nas je ostalo, pošto smo ja i kolega iz Karlovačke županije, mogli bismo obući mi majice kao kolege iz Zagore, Rođen u Karlovcu, i bilo bi mi vrlo neugodno da mi netko kaže da, bolje da me Karlovac nikada nije rodio, znači, jako ružno, no vratimo se temi. Grad Karlovac upravo svojim četiri rijekama Korani, Kupi, Mrežnici i Dobri može zahvaliti svoje postojanje. Upravo, dakle, taj zemljopisni položaj, bio je razlog zbog čega je u 1579.-toj godini su Habsburgovci na tom mjestu sagradili tvrđavu, renesansnu tvrđavu koja je trebala braniti zapadni dio Europe od Osmanlije. kad je grad od svog vojnog karaktera postao grad trgovine, grad gospodarstva, kako je rastao broj stanovnika, grad se širio i te rijeke koje su grad branile, postale su gradu opasnost. Zapravo grad Karlovac sve tamo do 70-tih i 80-tih godina nije imao nekakav učinkoviti sustav ili bilo kakav učinkoviti sustav zaštite od poplava. To se tek radilo 70-tih i 80-tih kad je sagrađen kanal Kupa-Kupa. Međutim, nije sve počelo niti ovim zakonom. I vi ste, kolega Lipošćak rekli kako je to počelo 2014. godine je temeljem odluke tadašnje Vlade upravo projekat zaštite Karlovca od poplava ušao je, dakle, kao projekat u strukturne odnosno kohezijske fondove i temeljem toga je izrađena i studijska dokumentacija odnosno studija izvedivosti i temeljem toga danas i donosimo ovaj zakon koji je zapravo alat kojim se ta investicija treba što jednostavnije provesti. Mislim, što taj zakon govori o nama? Govori zapravo, koliko smo mi, na žalost nesposobni. Evo uzet ću jedan povijesni primjer. 1908. godine u gradu Karlovcu dogodila se poplava. To je tada bio jedan od najgrađanskijih, najbogatijih gradova u Hrvatskoj i gradski oci su se odlučili da tadašnju plinsku rasvjetu zamjene sa električnom rasvjetom. 1908. godine Hrvatska još nije imala u svom jeziku naziv za elektranu pa su gradili „munjaru“. U godinu dana uspjeli su dovesti turbine iz Amerike, brodom, volovskim zapregama preko rijeke Kupe koja nije imala niti jedan most i u godinu dana su sagradili hidrocentralu, jednu od najstarijih hidrocentrala u RH i u Europi. Centralu koju je prije nekoliko dana, dana, kada je Vlada bila u našoj županiji, premijer je, dakle otvorio, zamjenu lopatica na rotorima iz 1908. godine što dovoljno govori o tome koliko je taj objekat dobar. No, dakle, ovaj zakon nadam se, duboko se nadam kao stanovnik Karlovačke županije da će nam omogućiti što brže provođenje ovoga projekta i klub SDP-a naravno da će podržati ovaj zakon i pozivamo sve druge dobronamjerne zastupnike koji danas ovdje u ovom kasnu satu nema, da podrže ovaj zakon. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Damiru Mateljanu na ovoj raspravi. Ulazimo na pojedinačne rasprave. Poštovana kolegica Željka Josić, izvolite. Zahvaljujem. Evo, ja ću kao netko tko je predstavnik Sisačko-moslavačke županije zahvalit vam na ovakvom projektu odnosno zakonu jer nama je to doista neophodno. Sisačko-moslavačka županija u periodu od 2014.-2018. imala je 41 elementarnu nepogodu, od čega je 20 se odnosilo na poplave u samoj županiji. samo, ne prijete nam poplave u slivu rijeke Kupe i vi to jako dobro znate. Županija je koja ima iznimno vodno bogatstvo i koju to njezino vodno bogatstvo i priroda povremeno zna iznenaditi. U prvom čitanju sam spomenula općinu Lekenik koju ću i sada spomenuti i u tom periodu od 2014. do 2018. od 6 poplava koje su se dogodile u tom području, svih 6 je klasificirano kao elementarna nepogoda. Naravno, troškovi su iznimno veliki, sama općina Lekenik je imala više od 12 milijuna kuna štete, a sama Sisačko-moslavačka županija više od 35 milijuna kuna kuna štete. Naravno, to su one direktne štete koje su prijavljene, a sve one indirektne gdje su sudjelovali ljudi, dakle, civilna zaštita, Crveni križ, vatrogasci, vojska, policija, HSSS u ovom iznosu nisu u ovom iznosu nisu navedene. Naravno, tu su još oštećenja komunalne infrastrukture, pitke vode, onečišćenje pitke vode, prekidi prometnica. Što se tiče prekida prometnica, mislim da ovdje svi jako dobro znamo da naša glavna državna cesta koja spaja Sisak i Popovaču i vodi nas na autocestu, prilikom svake poplave bude zatvorena. I to je ono o čemu isto vjerujem da ćete voditi računa u sljedećim godinama jer tu se mora nešto bitno napraviti jer ne može tjedan ili dva tjedna, ili koliko već traje elementarna nepogoda, biti odsječeni od onoga što nam je iznimno važno. Ako govorimo o tome koliko smo si sami krivi, naravno, tu je bitan ljudski faktor. Dio nasipa ili nije izgrađen ili je djelomično izgrađen u Sisačko-moslavačkoj županiji ili jednostavno A ako spomenemo i održavanje riječnih korita i podizanje njihove razine za više od 1 ili 1,5 m onda možemo zaključiti kako Sisačko-moslavačka županija ima doista veliki problem. Naravno, spomenula sam u početku kako je cijela županija se bori s poplavama, posebno recimo općine Jasenovac, Martinska Ves, Topusko, Dvor, Dubica, Hrv. Kostajnica i Hrv. Kostajnica nam je u zadnjim poplavama bila jedan primjer gdje nam ta voda može itekako ugroziti i život, a vidjeli ste da su se tamo javila i klizišta koja do tada nisu bila evidentirana. Vjerujem da ćemo, kada ovaj projekt doista zaživi i kada se konačno izgrade sve one građevine koje će nas štiti od visoke vode, od poplave, će doista umanjiti sve ove štete koje smo naveli, ne samo materijalne, nego da će zaštiti i ljudske živote i da će ljudima omogućiti i sigurnije življenje u njihovim domovima. Evo, ja neću duljiti. Zahvalit ću vam se još jedanput, što mislite na stanovnike Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke i dijela Zagrebačke županije i vjerujem da ćemo 2023. imati doista jedan siguran sustav koji će nas, možda ne u potpunosti, ali u velikom postotku zaštiti od sadašnjih nepogoda. Hvala. sve rasprave. Zaključujem raspravu. Još jednom se zahvaljujem gospodinu Mariju Šiljegu, državnom tajniku u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike te gospođi Elizabeti Kos, pomoćnici ministra, iz resornog Ministarstva. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se za to steknu uvjeti. Poštovane kolegice i kolege, s ovim smo iscrpili sve točke dnevnog reda za današnji dan. Kao što vam je jutros najavljeno, sutra započinjemo s radom u 09:30 sati, sa izjašnjavanjem o amandmanima na raspravljene Zakone, ima ih 139. Nakon toga ćemo krenut sa iznošenjem stajališta Klubova zastupnika. Glasovanje o raspravljenim točkama, najvjerojatnije će biti oko 15:00 sati. Zahvaljujem se i ugodan ostatak dana vam želim.